Уважаеми колеги, моля, заемете местата си! Възобновявам заседанието. Заповядайте, господин Сабрутев.

5 гласуваме, колеги, на който също редакцията е по вносител, с редакционна поправка от страна на водещата Комисия.

Сега подлагам на гласуване анблок чл. 2, чл. 3, чл. 6, чл. 7, чл. 8, чл. 9 и чл. 10. Член 2, чл. 3 и чл. 6 са в редакция на вносител с редакционна поправка от страна на Комисията по бюджет и финанси, а членове 7, 8, 9 и 10 са нови, предложени от Комисията по бюджет и финанси. Гласуваме ги анблок. Режим на гласуване.

Може би има колега, който не е гласувал. Гласуваме чл. 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 анблок.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7, който става чл. 11. Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители, № 48-254-04-44. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в създадените чл. 8 и 9. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. Срокът по чл. 1 спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото Народно събрание.“ до деня на конституиране на следващото Народно събрание.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Министерският съвет внася в Народното събрание законопроектите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. в срок до 4 месеца от изтичането на срока по чл. 79, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Четиримесечният срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото Народно събрание.“ Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 1, изречение четвърто от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41.

Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 2, изречение четвърто от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41.

доцент Чобанов. Преди да открием дискусията, подлагам на гласуване дали предложенията на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, които са приети за недопустими с решение на Комисията по бюджет и финанси и на основание чл. 80, ал. 1, да бъдат разгледани и гласувани от пленарната залата. Който е за да бъдат разгледани и гласувани от пленарната зала, да гласува за, който е„против…

Гласуваме дали предложенията на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, които Комисията е счела за недопустими, да бъдат разгледани и гласувани от пленарната зала. Който желае да бъдат разгледани и гласувани, да гласува за, който не – против или въздържал се.

да се разглеждат предложенията на Корнелия Нинова и група народни представители. Уважаеми народни представители, за 21-ви път сигурно ще предложа да допуснете

Това предложение беше прието на Комисията по труда, социалната и демографската политика, беше прието на първо гласуване в залата на Народното събрание. Сега при второто гласуване господин Биков каза, че сме правили глупави предложения или сме предлагали глупости. Искам да кажа на господин Биков – не го виждам къде е, но искам да му кажа, че най-голямата глупост, която имаше по този повод, беше предложението на Вашата парламентарна група за брутна минимална работна заплата. И сега, когато Ви казвам, че е добре да го допуснем до разисквания и до гласуване, е, защото направеното в този законопроект предложение, касаещо минималната работна заплата, е в чист вид, без екзотичните предложения за минимална брутна заплата и други такива, и на отпадането на задължението към правителството да определи по тези правила и минималната работна заплата за 2023 г. Аз мисля, че само това основание, което Ви казвам, би трябвало да Ви накара да гласувате за допускането до разисквания, защото за мен иначе ще бъде необяснимо, че всички парламентарни групи подкрепихте това предложение на първо гласуване.

Не влизайте в диалог, господин Гьоков. Ориентирайте се към приключване. когато сте скрити, отново казвам – зад мнозинството от 240 човека, натискате с пръстчета червеното копче и не допускате да се гласува предложението и всеки да си каже мнението. Всеки може да има различно мнение. Кажете: не, не искаме на хората да им се увеличава минималната работна заплата, но го допуснете до разискване.

Господин Председател, аз ще започна оттам, откъдето свърши преди малко господин Гьоков, който призова залата да гласува – за двадесет и първи път каза, че призовава залата да допусне по-скоро предложенията, които са били отхвърлени. и първи път подкрепихме това предложение. Обаче няма как да пропусна едно друго число, което беше споменато преди малко, когато ние шестнадесет поредни пъти подкрепихме предложението да се разглежда Кодексът на труда. път, когато стана ясно, че всъщност идеята на БСП очевидно не е да се приеме това предложение, а просто да се създава някакъв вид процедурно бавене тук, и виждайки, че не минава, ние взехме решение да тръгнем по същество. Това обаче послужи за изказване на един от народните представители – Иван Иванов, който, странно защо, не забелязвайки как гласува собствената му група – не само в този, не само в предишния, а въобще в последните няколко парламента, изведнъж забеляза някаква странна коалиция тук между ГЕРБ, ДПС и ВЪЗРАЖДАНЕ, при условие че огромната част от гласуванията на БСП са точно с ГЕРБ и ДПС. Но в случая това няма никакво значение. По-важното е друго.

Те не минаха. Ние въпреки това сега също ги подкрепяме, въпреки подобно, меко казано, самоубийствено поведение от страна на един от народните представители от БСП. Аз не знам дали неговото мнение е консултирано с ръководството на неговата група, защото вчера председателката на парламентарната група на БСП дойде с едно писмо до нас, за да ни моли да подкрепим сезирането на Конституционния съд за оръжията. Нещо, което ние казахме, че ще подкрепим, като в замяна на това поискахме отсреща да бъдем подкрепени за нашата борба за провеждане на референдум за членство на България в еврозоната. Получихме отказ. Така работи БСП – иска, но нищо не дава насреща. Ние въпреки всичко обаче взехме решение, защото все пак, преди БСП да ни пита за оръжията, ние ги питахме на 11 ноември и получихме отказ тогава – взехме решение да подкрепим това предложение за сезиране, защото наистина смятаме взетото решение за противоконституционно и ще го аргументираме в жалбата си пред съда. Само че сега след това изказване на народния представител Иван Иванов, който, между другото, като гледам тук от една справка в ДАКСИ някога е бил управител на „Секюрити иншурънс къмпани“ АД. Занимавал се е със застрахователен бизнес човекът, би следвало да е наясно, че такива неща трябва да се правят много внимателно и много деликатно. Застрахователите са хора, които не бият хора по улиците в никакъв случай; не се занимават с кражби на коли в никакъв случай; не са мутри – опазил ме господ! – това са застрахователи. Би трябвало да знае, че когато говорят, особено от тази трибуна, трябва да бъдат изключително внимателни, защото сега със своето изказване постигна следното нещо – редно е по-малкият да подкрепя по-големият. Така че БСП като по-малка партия може да заповяда в нашата стая и да дойде да се подпише на нашето сезиране до Конституционния съд. След като мислим еднакво, няма да отхвърлим тяхната подкрепа. В заключение ще кажа следното нещо – далеч не за първи път се е случвало тук от тази трибуна да виждаме лицемерие на килограми. Не е нещо ново. За съжаление, няма и да е последно. Ние обаче от ВЪЗРАЖДАНЕ сме принципни. Заради това и сега въпреки това, меко казано, неразумно, да не кажа неадекватно поведение от страна на един представител на БСП, предполагам, че не е било консултирано с ръководството на групата. Такова самоубийствено поведение – пак ще повторя, не би следвало да подхожда на един бивш застраховател. От тази гледна точка, ние, като принципни и последователни в защитата на интересите на българските граждани, ще продължим да подкрепяме тези предложения на БСП, които подкрепихме в Комисията. Между другото, една част от тях минаха точно с решаващата подкрепа на тримата тримата членове на ВЪЗРАЖДАНЕ в Комисията по бюджет и финанси. Само че ще помоля за едно нещо, любезно. Другия път, когато някой от народните представители на БСП става да говори, нека първо да пита ръководителя си, защото после заради неговите неразумни действия ще страда цялата му парламентарна група. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Костадинов, с този тон и с този Ваш Ваш тон на говорене може да говорите във Вашата парламентарна група. Към парламентарната група нито имате право, нито и се налага. Подред на изказванията. Да, шестнадесет пъти подкрепихте минималната работна заплата и четири пъти не я подкрепихте. Ваши аргументи, Вие си знаете. Четири пъти Вие отказахте не да се бави време, защото тръгнахме от 40 гласа, стигнахме до 90. Когато се отказахте, станахме 50. Така че никой не е искал да губи време, просто разширявахме подкрепата. Вие я отказахте. Това, което каза колегата Иванов за тази коалиция, ами тази коалиция, Вие не я наричате коалиция – свали правителството. Той това Ви обясни. Имаше правителство, което работеше, и тези партии свалиха и Вие подскочихте като ужилен. (Реплики.) Господин Цончо Ганев взе да говори глупости. Всеки от тази трибуна може да говори каквото иска, но не може да говори и да набеждава и Вие го знаете много добре. И голяма част от Вас сега за тези неща съответно сигурно господин Иванов ще си потърси отговорността там, където е мястото. Тя не е тук. Обаче съм озадачен от изказването Ви, че за да се подпишете за оръжието за Украйна, където оревахте орталъка, че сте против и всички български граждани досега са си мислели, че Вие сте против да се изпраща оръжие за Украйна, сега казвате: ще подкрепим, ако подкрепите еврозоната.

решението да бъде сезиран Конституционният съд, се включете. Като не искате, стойте си в стаята и си чакайте подписи колкото искате. Само че българските граждани ще разберат заради кого, защото Корнелия Нинова вчера Ви е поканила, а Вие, сетила се е – има една приказка, Точно така – колегите я довършиха, няма да я казвам от трибуната. (Реплики.) Пак късно, уважаеми господин Костадинов. Ако искате да се присъединете, се присъединете. Ако не, ще стане като осемте самолета за Украйна, когато дойде Ратификацията и 12 гласа от ВЪЗРАЖДАНЕ го подкрепихте. Това направихте, без да знаете. Сега същото ще стане и с оръжието за Украйна. Същото Ви е поведението и за еврозоната, само че малко по-късно ще Ви бъде разкрито. От тази трибуна тук говорите едни неща, на хората говорите други неща, а реално не правите нищо. Ако искате,

и вероятно за оръжието за Украйна БСП ще стане единствената партия, която ще бъде против това да се изпраща, а Вие само ще говорите тук от тази трибуна. Господин Председател, изключително е забавно да слушаме БСП да говори за лицемерие,

Това е партията, която твърди, че е подкрепяла определени политики, за които ние сме ги помолили за подкрепа като по-голямата парламентарна група, разбира се, и като водеща по тях, защото първи сме отправили искането и те се сетили след няколко месеца да дойдат и да кажат: елате се подпишете на нашето предложение. Тук твърдят едва ли не, че сме ги изнудвали по някакъв начин и сме щели, разбирате ли, нещо много лошо да им направим, ако дойдели в нашата стая, а ние ги каним да дойдат да се подпишат. Да, репликата е по същество. Това, което господин Костадинов пропуска да каже в неговото изказване, е, че това лицемерие на БСП не е от вчера и не е от онзиден. Да припомня, че БСП гласуваха въздържал се относно вдигането на ветото за Македония и после обикаляха всички телевизионни студия да обясняват как те едва ли не били много против вдигането на ветото. (Реплики.) Точно така. Гласуваха въздържал се. Това може да се провери, както може да се провери и че подкрепиха оставането на американските бази в България. Това предложение на ВЪЗРАЖДАНЕ от БСП го отхвърлиха и те гласува за да имаме американски бази в България. Нещо, което обаче не казват сега, а насреща излизат да лъжат и да казват как ние сме били за закупуването на F-16. При положение че ние сме подкрепили отново тяхно предложение, подчертавам, дошло от тях, разумно предложение, което няма нищо общо с F-16, има общо с правомощията на министъра на отбраната. Така че, когато някой от БСП говори за лицемерие, е хубаво, господин Председател, да не чакате да се взимат процедури, а да кажете на народните представители от БСП да направят една справка да видят кога как са гласували, какво са подкрепили, какво не са. Защото в един момент се оказва, че тяхната памет е много избирателна и много, много къса за разлика например от управлението им с ДПС, към които се опитват в момента много неуспешно и много смешно да ни причислят. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Господин Ченчев – трета реплика. Колеги, мисля, че всички се поуморихме, защото и процедурите започнахме да бъркаме. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Костадинов, аз намирам, странна логика в някои от Вашите твърдения тук, от трибуната. Първо, да Ви припомня, че в Четиридесет и седмия парламент, на края на неговия живот, БСП внесе един проект за решение за отмяна на нотите за изгонване на руските дипломати и руските представители на администрацията.

Така че ние това сме направили. Един политически акт, който е съвсем нормален и аз тук не виждам кой на кого се моли, след като Ви питаме дали ще си положите подписите, както е редно. И така би трябвало да правят групите. Но странното във Вашето изказване беше следното искат, казва, нещо, а нищо не дават! Вие сте свикнали да давате нещо, за да получавате нещо ли? Това ли е политическата логика? (Реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Ще дадем нещо, ама трябва да получим нещо! Не мисля, че това е пътят, по който трябва да работи българския парламент, особено по такива важни въпроси. Така че наистина това го намирам за странно и Вие да го обявите от трибуната – Вие пък какво условие сте поставил, свързано със зоната? Би трябвало Вашето решение да няма никакъв друг аналог, освен единствено – да, ние ще подкрепим, защото нашата позиция е против, и ние затова сме изпратили към Вас подписите. Така че това ми е репликата към Вас – да не правим някакви внушения оттук, особено към колеги. И другото странно е следното. Казахте пред цялото Народно събрание, че народен представител няма право на мнение ли? По принцип питам! Че има, разбира се! Или с това не доказвате ли Вие, не пораждате ли въпроса – Вие авторитарно ли командвате във Вашата парламентарна група?

Започвам отзад напред. Господин Ченчев, при цялото ми уважение, обаче Вие изключихте член на Вашата група за различно мнение. Аз малко не мога да разбера Вашата логика, но Вие, както казахте, имате право на това нещо. Що се отнася до това, което в самото начало беше казано от страна на господин Свиленски за тона. Господин Свиленски, като си поговорим с поговорки, и аз ще Ви отговоря: „Каквото повикало – такова се обадило!“ В крайна сметка, каквото е отношението към нас, такова ще бъде отношението към Вас. Разбира се, не бива да забравяме и следното нещо. Тук парадът на лицемерието трябва да спре. Разбирам, че БСП като най-старата евро-атлантическа партия в България казвам „най-старата евро-атлантическа“, защото хем е най-стара, хем е евро-атлантическа, от тази гледна точка. Има някакво такова особено настроение по отношение на еврото, американските бази и така нататък, само че то рязко контрастира с нещата, които се говорят на избирателите – избирателите, разбира се, не само на БСП. Българските избиратели като цяло са изключително умни хора или поне по-голямата част от тях – надявам се да са доста голяма част, виждат и преценяват и резултатите на изборите го показват това нещо ясно и категорично. Аз не смятам в крайна сметка, че това, което коментираме тук, е нещо нередно, напротив – хубаво е да се вдигне булото върху разговорите, които се водят между политическите лидери и да, смятам, че беше съвсем редно да поискаме подкрепата на Вашата партия по отношение на идеята да се свика един такъв референдум. Ние, между другото, искахме подкрепата на Вашата партия още на 11 ноември, господин Свиленски, за сезиране на Конституционния съд още за първото решение на Народното събрание, което е абсолютно антиконституционно, защото просто не е в прерогативите на законодателната власт да задължава изпълнителната власт. Това обаче Вие го отказахте, и то го отказахте ясно и категорично. Ваше право е! 40 дена по-късно сменихте позицията – пак е Ваше право, и аз нямам нищо против това, че сте сменили позицията и вече мислите като нас и сте против това да се дава оръжие за Украйна. Затова заповядайте в нашата стая – ние вече сме подготвили жалбата до Конституционния съд, има 27 подписа – няма да Ви върнем, всеки един, който иска да се подпише, може да се подпише. Ако Ви притеснява да влезете вътре, ще Ви извадим масичка отвънка – ще можете да си сложите подписа, така че мисля, че няма да има никакъв проблем в това отношение. В крайна сметка би трябвало преди всичко да търсим общия интерес на българските граждани. От наша страна ние винаги сме го показвали, ще продължаваме да го показваме. А тук лицемерието, то ще продължава да се лее като водопад. Но пак повтарям: по-голямата част от българските граждани са изключително разумни, смятаме ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, и много ясно могат да разделят сеното от сламата, и БСП от ВЪЗРАЖДАНЕ и всички останали. Благодаря.

Благодаря, господин Председателю. Аз, както винаги, ще бъда кратък, но вземам процедура по начина на водене и много Ви моля да се възползвате от възможността, която дава Правилникът и да обясните на пленарната зала изказването на господин Костадинов и репликите от БСП какво общо имат с точката, в която се намираме? Този либерален подход към начина, по който се водят заседанията, вече е извън всякакъв контрол.

Така че много Ви моля: вземете си бележка и наистина отговорете – имаше ли нещо общо тази дискусия тук с бюджета? Благодаря Ви. Благодаря Ви. Ще го имам предвид. За изказване ли? Заповядайте, господин Ананиев. РЕПЛИКА ОТ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В чл. 11, ал. 4 е регламентирано как се финансират в срока по чл. 1, тоест до приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г., разходите и предоставените трансфери. Текстът на вносителя звучи така: „(4) Разходите и предоставените трансфери в срока по чл. 1 се финансират за сметка на постъпилите през периода приходи и наличните парични средства в единната сметка.“ Според мен ние сме в края на приключването на проектите по стария програмен период. Освен това трябва да ускорим работата и по проектите от новия програмен период, както и по Плана за възстановяване и устойчивост. Затова аз Ви предлагам текста на ал. 4 да се продължи по следния начин: „с изключение на наличните парични средства с целеви характер, в това число средствата от помощи и дарения по проекти и програми на Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране“. По този начин изключваме възможността тези средства да бъдат пренасочвани за други текущи разходи и по този начин да създадем проблеми при усвояването на програмите

защото това означава, че ние ще може да финансираме дейностите само с текущите приходи, които постъпват през текущия месец, няма да може да ползваме ресурса на единната сметка. сметка. Както знаете, преди малко стана въпрос по повод изказване на професор Гечев и дадох разбивката на фискалния резерв – в централния бюджет е на минус 1,6 млрд. лв. дефицит във фискалния резерв, което означава, че ние няма да може да платим пенсиите на 7-о число, а ще трябва да чакаме да дойдат постъпленията от данъка върху добавената стойност, за да можем да изплатим пенсиите. Това просто връзва,

сега се опитвате да направите така, че да не можем да платим и пенсиите. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Това е по думите на госпожа Велкова. Моля Ви се – излезте, или си коригирайте предложението, или обяснете защо не искате да давате пари на младите хора, защо не искате да давате пари на пенсионерите и как тези хора ще посрещат Коледа! Благодаря. Друга реплика има ли? Господин Гечев. Уважаеми господин Председател, колеги! Като реплика, но и като процедура. С колегата Ананиев, с който сме колеги и добри приятели – професионалисти, така да се каже, аз подкрепям това, което каза министърът на финансите. Процедурата ми е следната. Колеги, дайте на коляно да не предлагаме тук, в последния момент да променяме механизми по плащания, Кирчо! Няма как да стане тая работа, при положение че който и да е от нас – не е съгласувано даже с Министерството на финансите, имахме бюджетни комисии, имаше работни групи, значи законите на България са като швейцарско сирене – всеки става, предлага изведнъж и зад гърба на Министерството на финансите. финансите. Дайте да не правим такива рискове в последните секунди тук, като приемаме последните текстове на бюджета – който и да е – пак казвам, в последния момент! Благодаря, господин Гечев. Нека да не се обръщаме на умалително-умилителни имена. Трета реплика Господин Ананиев, моля да поясните дали сме разбрали правилно. Това, което Вие предлагате, е да се ограничи правителството, да му се забрани да ползва взаимообразно средствата от Плана за възстановяване и устойчивост и стана финансовият министър и каза, че ако това се случи, няма да могат да се платят пенсии! Казано с други думи: дотам сме я докарали с бюджетната ситуация, че единственият вариант да се платят пенсии е да се използват взаимообразно средства от Плана за възстановяване и устойчивост! Че то това – това синтезира целия днешен дебат! от ГЕРБ-СДС.) Вижте, ние при тази бюджетна ситуация в момента не можем да се оправим с наследения ни бюджет от Промяната, а те искат още 8 – 9 милиарда да натоварят разходи и да фалират държавата. Правилно ли съм Ви разбрал?

Господин Вълчев, както винаги, сте абсолютно прав! Искам да Ви кажа, че ако отпадне текстът, който аз предлагам, те ще спасят плащането на пенсиите за месец януари с парите от Плана за възстановяване и устойчивост. Това е истината. Неслучайно направих анализ, когато говорихме за удължителния бюджет, че искат да ни вкарат в един омагьосан кръг с дефицити и с дългове, невиждани за България от 1997 г. Не знам дали ме разбраха, но това беше моето мнение. Няма го господин Василев. Той в продължение на една година ни убеждава, че имаме най-добрия директор на Агенцията, която събира данъците – НАП. Той показваше някакви проценти превишение на приходите, а какво се установи накрая, че ДДС вътре в страната няма да се изпълни с над 100 млн. лв. Къде е това преизпълнение, къде са мерките за увеличаване на събираемостта? Явно във фискалния резерв има единствено и само чужди средства с целево предназначение. Това ли е финансовата стабилност на държавата? Нека да ми отговори той. Така ли работят агенциите, които събират приходите на държавата? По наше време никога не сме ползвали целеви средства, винаги от преизпълнението на приходите – от Агенция „Митници“ и от НАП. това предложение го правя и държа на него, защото това показва каква политика сме водили през последната година – година и половина, в разрез с обещанията, че ще имаме голяма събираемост

ДИМИТРОВ (ДБ): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Председател! Ние от „Демократична България“ слушахме внимателно господин Кирил Ананиев, но го питаме защо той нас не ни слушаше. Като гласувахте седем диференцирани ставки по ДДС, господин Ананиев, къде бяхте? Ние Ви казахме, че няма смисъл да бъдат подпомагани бизнеси, които са на печалба, дори помните мярката 60/40, и само този, който има спад на приходите, получаваше помощ, а Вие раздадохте сега пари на калпак на всички. Да, сериозно е положението със седем диференцирани ставки. Госпожо Атанасова,...

и тогава не ни чухте като Ви казахме тази политика да я преразгледаме, да я обмислим, да я спрем. А това, което направихме впоследствие, да има база данни, която сега се създава, за да е ясно кои са бедните хора в България, кои са истински енергийно бедни и само за тях да правим политика, това е правилното. Това трябва да бъде оттук нататък държавната политика и решенията на този парламент,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Димитров! Факт е, че е спорно това, което се случи с данъците, а то обаче е следствие на онова, което казах и преди малко – на тази лудост, в която Вие мълчаливо участвахте, която избуши бюджета до степен, че месец януари – финансовият министър преди малко Ви каза, няма да могат да платят пенсиите, ако ги няма парите от Плана за възстановяване и устойчивост. Това е резултатът от Вашето управление и Вие мълчахте. Тук беше разрушен разрушен политическият консенсус за финансовата дисциплина на държавата. Господин Асен Василев излезе от трибуната и каза: „Това, което се случваше от 1997 г., е лошо. Ние го прекратяваме.“ Ще го повтори пак и аз съм абсолютно сигурен, той го каза даже и днес. Вие участвахте в това нещо, и то от позицията на фискалист. Тук се гледаха бюджети, които бяха безобразни в това отношение, абсолютно безобразни, и тези, които бяхме против, бяхме ние. Друг е въпросът, че когато се разруши един консенсус, настава хаос и започват всякакви неща да се случват. Ние в момента се намираме в политическа криза – няма редовно правителство, което да носи отговорност, няма мнозинство, което да носи отговорност, и поради тази причина не всички решения, които се взимат, са правилни. Това, което обаче се случва в момента, е, че всички разбраха, че бюджетът е пробит е пробит и между другото, трябва... И още нещо съвсем кратко. Ако се вземат парите от Плана за възстановяване за януари, февруари да се платят пенсиите, кои пари ще се вземат юли, август, септември, октомври? Кои пари, ако ние продължим по този начин и изпълним авантюристичните мечти и надежди на тези, които предлагат да продължим в същия дух да рушим финансовата дисциплина?! Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, моля в дупликата си да адресирате следното противоречие, което се получава тук от изказването на господина преди Вас. От една страна, бюджетът, който четворната коалиция направи, и актуализацията на бюджета – бил много лош бюджет, но предложението на служебния кабинет, подкрепено лично от господин Ананиев, бе едно от първите неща, които той защити в тази зала, и от неговите колеги от ГЕРБ, беше да има удължаване на този бюджет. Лош бюджет, пробит, какъв ли не друг, но те искат да го продължат. Лош бюджет, но какво се е случило при актуализацията не знам дали си спомняте, а лично ГЕРБ и ДПС внесоха над 1,5 милиарда допълнителни разходи в бюджета с твърдението – и тук един от репликиращите на господин Ананиев беше човек, който го твърдеше от тази трибуна, също така намерих и подобна реплика на изказващ се от ДПС, че понеже има много голяма инфлация, приходите са надценени и заради инфлацията ще влязат повече приходи, така че те така оправдаха 1,5 милиарда, а сега разказват, че бюджетът е счупен и няма откъде да се платят пенсии. пенсии. Има 13 милиарда във фискалния резерв, има капиталова програма, която не е осъществена към днешна дата. Още не е ясно заради инфлацията, която всички знаем, че е значителна има повече приходи, отколкото са се очаквали. И при всички тези фактори излиза тук господин Ананиев, подхвърля някакво предложение, излиза министърът на финансите и казва, че няма да има пари за пенсии. Моля Ви, дайте и разяснение на българските граждани какъв е този невероятен синхрон. Как едни хора, които плюят един бюджет и го защитават едновременно, не могат да се разберат има ли пари за пенсии, няма ли пари за пенсии, ще има ли пари за пенсии, няма ли да има пари за пенсии? Ако няма пари за пенсии, господин Ананиев, защо правите това абсурдно предложение? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Заповядайте за дуплика, господин Димитров. (ДБ): Господин Председател, дами и господа! Моля Ви да не създавате излишни страхове в хората. Тези, които слушат дебата и медиите, трябва да знаят, че няма да има риск с плащането на пенсиите и не трябва подобни излишни страхове да бъдат създавани, именно за да има стабилност на бюджета, именно за това и „Демократична България“ днес категорично не иска допълнителни разходи, именно за да няма увеличение на данъците, а за да има сигурност на изплащането на пенсиите. Иначе на колегата Биков от ГЕРБ искам да напомня, че при актуализацията на бюджета именно те предлагаха допълнителни разходи и те бяха с над 200 гласа. Тогава отново напомняхме от „Демократична България“, че дефицитът трябва да не се увеличава по никакъв повод и по никакъв начин. Но Ви моля, колеги, да спрете с тези спекулации, защото хората са много чувствителни и слушат тези дебати, интересуват се, точно с нашите предложения за недопускане на допълнителни разходи пенсиите ще бъдат плащани, а иначе предложението на господин Ананиев, аз го призовавам още веднъж внимателно да го обмисли, защото в тази ситуация

Колеги, пристъпваме първо към гласуване на редакционното предложение на Кирил Ананиев за ал. 4 на чл. 7 по вносител, който получава номерацията чл. 11, ал. 4 по Комисия,

Разходите и предоставените трансфери в срока по чл. 1 се финансират за сметка на постъпилите през периода приходи и наличните парични средства в единната сметка, с изключение на наличните парични средства с целеви характер, в това число средствата от помощи и дарения по проекти и програми на Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране.“ Подлагам на гласуване така направеното редакционно предложение на ал. 4.

Поискано е прегласуване. Моля, режим на прегласуване.

Но така или иначе много е важно тук да се каже, че Министерският съвет трябва да има свободата да разполага с всички средства, за да не трябва да прибягва до нефинансиране по начини, които не са оптимални. Пари има в бюджета и това предложение може да се използва, то щеше да доведе до неоптимално използване на средствата в единната сметка. Парите ги има по простата причина, че ако погледнем госпожа Велкова какво изчете – от 13,6 милиарда има 6,1 милиарда, които са европейски средства, има 3,5 милиарда, които са неприкосновени, останалите си ги има. Плащанията за пенсиите

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Подкрепих предложението на финансовия министър в правителството на ГЕРБ – господин Ананиев, защото то опровергава до огромна степен всички лъжи, които се тиражираха от парламентарната трибуна в продължение на една година и които се тиражираха и днес лъжите на „Продължаваме Промяната“, че има огромен излишък в бюджета. Финансовият министър каза, че бюджетът е на червено. Не го ли чухте? Да Ви го повторя, защото 3,7 милиарда са от Сребърния фонд, 6,1 милиарда са гарантирани разплащания – европейски средства и Държавен фонд „Земеделие“, 1,6 милиарда са по сметка на автономни бюджети, а 3,3 милиарда са по набирателни сметки. Госпожа Росица Велкова преди час каза: бюджетът е на червено с 1 милиард това, че Вие не сте били в залата и не сте го чули, вероятно е единствено и само Ваш проблем. Още нещо. Това гласуване показа колко навременен беше вотът на недоверие, с който беше свалено Вашето правителство. Това гласуване показа колко сте били несъстоятелен като финансов министър, след като настоящият служебен финансов министър каза, че ако това гласуване бъде прието, няма да могат да се платят пенсиите през януари. Това е оценката за Вашето управление, уважаеми дами и господа!

АТАНАСОВА: …мерки се опитвахте да изтърбушите държавния бюджет и сега служебното правителство ще се чуди какво да прави… …Това дали е добро, или лошо предложение сигурно историята ще покаже, но е важно, че показа едно: Вие не може да управлявате държавен бюджет. Затова изобщо не си правете труда да бъдете предложение за финансов министър…

Госпожо Атанасова, силно съм впечатлен от Вашия плам и новооткрити познания за бюджетиране. Само едно нещо да кажем. Бях тук, когато госпожа Велкова каза, че – държа да отбележа – централният бюджет, централният бюджет, който е бюджетът на разположение на Министерския съвет, да може да харчи средства, както намери за добре, е на дефицит.

а парите да се харчат, както е решило Народното събрание по време на актуализацията. И другото, което госпожа Велкова каза, че ще събере повече приходи, отколкото е предвидено в актуализацията, че ще има по-малко разходи, отколкото е предвидено в актуализацията, и към момента парите, които правителството има във фискалния резерв в БНБ, са 13 милиарда и 600 милиона. Толкова средства към този момент на годината сме нямали в последните пет години. Така че, госпожо Атанасова, не е шарлатания. Парите отиват при гражданите и при фирмите, както е решил парламентът, а не при Вашите обръчи от фирми, които наистина са в криза,

Е, няма! Тази Ваша политика, ако зависи от нас, ние ще продължим да ѝ слагаме край, защото средствата трябва да се разпределят ясно от парламента и да отиват при гражданите и фирмите, така както е решил парламентът, а не така, както Вие решите, в края на годината Министерският съвет да раздаде едни милиардни подаръци на Вашите приятели. Няма да става. Промяната“.) И разбирам защо не искате аз да съм финансов министър, защото Ви преча на тази политика и Ви вкарвам хаос в схемите. Благодаря, господин Василев.

Това е предложение на народния представител Асен Василев, подкрепено от Комисията.

Продължете, господин Чобанов. Процедура ли, господин Митев? 30 минути почивка

гласуваме това заседание да се излъчва по БНТ 2, защото в момента се излъчва по БНТ 1. Националната телевизия просто не може да си проведе програмата. Който има желание, със сигурност ще ни гледа и по БНТ 2. Има ли различно мнение по темата? Няма. Ще подложа на гласуване излъчването да бъде по БНТ 2 и по БНР съответно. Колеги, режим на гласуване.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

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7: „§ 7. (1) Производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от източници по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/1854, и за енергия, произведена от въглища и водноелектрически централи съгласно чл. 8, параграф 1, букви „в“ и „д“ от Регламент (ЕС) внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски, представляващи положителната разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител, с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска се изчислява за всяка сделка. (2) Стойностите, Стойностите, които служат за изчисляване на тавана на приходите за съответния тип производител по ал. 1, се определят с акт на Министерския съвет. (3) Производителите със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW договор за компенсиране с премии, в сила към 8 октомври 2022 г., чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от източници по чл. 7, параграф 1 от Регламент 2022/1854, внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски от пазарните приходи от всяка сделка без данък върху добавената стойност, сключена по свободно договорени цени с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска от всяка сделка се изчислява като: 1. положителната разлика между пазарните приходи по свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на прогнозната пазарна цена по ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е определена действащата премия с което е определена действащата премия за съответния производител, за производители, за които размерът на тази премия е различен от 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност, и 2. 90 на сто от положителната разлика между пазарните приходи по свободно договорени цени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на определената с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране преференциална цена съгласно договора за компенсиране с премии, за производители, за които определеният размер на действащата премия е 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност. (4) Общественият Общественият доставчик внася във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски от всяка сделка, сключена по свободно договорени цени с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска от всяка сделка се изчислява като положителна разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и покупната цена за количество продадена електрическа енергия, увеличена с 18 на сто. сто. (5) Търговците на електрическа енергия внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски за сключените по свободно договорени цени сделки за периода от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. Размерът на целевата вноска се изчислява като положителна разлика между приходите без данък върху добавената стойност и всички разходи, свързани с покупката и продажбата на количествата електрическа енергия, увеличени с 10 на сто за сключени сделки с клиенти на едро по смисъла на § 1, т. 27в от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката и 15 на сто за сключени сделки с крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, за периода от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. (6) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се дължат за сделки с място на изпълнение на територията на страната, вътреобщностни доставки и износ. и износ. (7) Производителите на електрическа енергия по ал. 1 и 3 и общественият доставчик по ал. 4 до 15-о число на месеца: 1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за всичките си пазарни приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, както и за дължимите целеви вноски по ал. 1, 3 и 4 за предходния месец; 2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целевите вноски по ал. 1, 3 и 4 за предходния месец. месец. (8) Търговците на електрическа енергия по ал. 5: 1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ декларация по образец, утвърдена от министъра финансите, за всичките си приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, разходите, свързани с покупката и продажбата на тези количества електрическа енергия, както и размера на дължимите целеви вноски върху тези приходи: а) в срок до 15 април 2023 г. – за периода от 1 декември 2022 г. до 31 март 2023 г.; б) в срок до 15 юли 2023 г. – за периода от 1 април 2023 г. до 30 юни 2023 г.; 2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целевите вноски по ал. 5 за периодите по т. 1. (9) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ начислява задълженията на производителите, обществения доставчик и търговците на електрическа енергия въз основа на декларираните от тях данни. (10) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ изпраща ежемесечно до 20-о число на месеца подадените декларации по предходните алинеи на Националната агенция по приходите. Националната агенция по приходите извършва проверка относно достоверността на декларираните по ал. 7 и ал. 8 данни и при констатиране на разминавания уведомява фонда, за да коригира начислените задължения на лицата по ал. 1, 3, 4 и 5. 4 и 5. (11) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане на производителите, търговците на електрическа енергия и обществения доставчик. (12) Производителите, търговците на електрическа енергия и обществения доставчик могат да правят авансови вноски по целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5. (13) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 не са свързани с наложени задължения към обществото и не могат да бъдат предявени за компенсиране по смисъла на чл. 35 от Закона за енергетиката. (14) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 и целево предоставени средства по чл. 36д, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, от Закона за енергетиката по приети от Министерския съвет програми, разработени при спазване на разпоредбите на чл. 10 на Регламент (ЕС) 2022/1854. (15) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 са публични държавни вземания, като невнесените в срок вноски се установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите. (16) За невнесените в срок целеви вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. (17) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ може да прихваща вземанията си за целеви вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 срещу задължението си за заплащане на премия по чл. 36и от Закона за енергетиката въз основа на акт за прихващане на вземанията, издаден от председателя на фонда. (18) На лице, което е длъжно, но не подаде декларация по ал. 7 и 8 или не я подаде в срок, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. (19) На лице, което е длъжно, но не внесе в срок целева вноска по ал. 1, 3, 4 и 5, се налага имуществена санкция в размер на 10 на сто от дължимата вноска. (20) Актовете за установяване на нарушението по ал. 18 и 19 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на енергетиката, а наказателните постановления се издават от министъра на енергетиката. (21) Установяването на нарушенията по ал. 18 и 19, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

и търговците на електрическа енергия подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ информация за задължените лица по § 7, ал. 1, 3 и 4.“

Благодаря, господин Председател. Господин Председател, правя предложение за редакционни поправки на обсъждания § 7 – § 8 по вносител.

макар и иронично. Уважаеми господин Председател, правя предложение за редакционни поправки на обсъждания § 7 – § 8 по вносител. В предложението, подкрепено от Комисията, предлагам следните редакции: 1. В ал. 3

се създава изречение второ със следното съдържание: „При повторно нарушение размерът на имуществената санкция е в размер на едно на сто от общия оборот за предходната година на лицето, но не по-малко от 20 хил. лв.“ Като правя и процедурно предложение впоследствие да се гласуват разделно. Благодаря.

Вие направихте три редакционни предложения, така или иначе те трябва да се гласуват разделно. Благодаря Ви. Има ли реплика по така направеното изказване, съдържащо предложения? Няма. Друго изказване? Заповядайте, господин Самандов.

уважаеми колеги! Правя процедурно предложение в § 8, ал. 1, след изречението „С изключение на сделките с балансираща енергия“ да се постави запетая и да се уточни, че това е за нуждите на Електроенергийния системен оператор, който единствен реално използва балансираща енергия, за да балансира системата. Всички други балансиращи енергии са проформа – говоря за координаторите на балансираща група. Да уточним къде го предлагате.

Добре, ще бъде предоставено писмено за яснота. Друго изказване? Заповядайте, госпожо Ангова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, моето изказване е по отношение на ваучерите за храна, тъй като изчетохме и тези предложения. Ваучерите за храна са един от механизмите, които подпомагат както работодателите, така и работещите. Разходите за ваучери за храна не се облагат с данък. Те са форма на социална придобивка, без това да води до по-голям разход за работодателите. Потребителите на ваучери за храна в България достигнаха 650 хиляди човека на месечна база и това стана най-популярната социална придобивка в България. В средносрочен план това води до увеличено потребление, увеличаване на събираемостта на ДДС и изсветляване на икономиката в размер на 15 – 20% от размера на квотата по две направления – изсветляване на доходите на служителите и на потреблението. Първоначалното ни предложение за изчисляване на индивидуалната квота представляваше 25% от минималната работна заплата. Това е уеднаквен критерий за изчисляване на максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна. Какви са ползите от това? По-добра предвидимост за бизнеса, за държавата, за операторите и за работещите, без това да зависи ежегодно с определяне в бюджета и волята на политиците. Това, което предложихме като формула, предоставя и по-добро планиране на бюджетите на фирмите, ще се актуализира автоматично и отразява реалностите. Ваучерите за храна от 2007-а до 2021 г. не са били актуализирани и са били равни на 60 лв. С бюджета на „Промяната“ през 2022 г. ги направихме 200 лв. Това са пропуснати възможности за всички страни – за бизнеса, за хората, за операторите и за държавата. Това възстанови покупателната способност на ваучерите от началото на системата в България. След като видяхме, че тази формула не бе широко подкрепена в Бюджетната комисия, се върнахме към предишното ни предложение за абсолютна стойност на индивидуалния размер на ваучерите – на 200 лв., които се предоставят на работещите. С тази предложена промяна се цели трайно повишение в ЗКПО на индивидуалната стойност на ваучерите от 80 на 200 лв. – в съответните разпоредби в ЗКПО. Това доведе до 150 хиляди допълнително работещи, които получават такава форма на социална придобивка. И още нещо, и в двете си измерения мярката представлява стимул работодателите да осигуряват в по-голяма степен подобни социални придобивки, чрез които да подпомагат своите работещи в преодоляване на инфлацията и повишаване на цените. накрая бих искала да кажа, че не променяме тотала, който се определя от Министерството на финансите със Закона за държавния бюджет, и да апелирам както бе подкрепено предложението в Бюджетната комисия, да бъде подкрепено и в залата. Благодаря Ви.

Не виждам. Закривам разискванията. Господин Самандòв, ще изчакам и Вашата редакция, но първо ще подложа на гласуване направените редакционни предложения от господин Сабрутев – разделно, това като процедура. Господин Сабрутев, няма да го подлагам, защото вече ще ги гледаме разделно.

„от въглища или водноелектрически централи съгласно чл. 8, параграф 1, букви „в“ и „д“.“ Това е направеното редакционно предложение. Моля, режим на гласуване.

ако не приемем въпросната поправка, извън обхвата на облагане на техните свръхпечалби ще останат ВЕЦ-ове с договори за премии. Целта на Регламента и на подхода изобщо, който избрахме, е всъщност всички видове производства на електроенергия да бъдат обложени, така реално ще обложим основно държавните ВЕЦ-ове, малко частни, които са на свободния пазар, и останалите ще останат необложени. Моля за прегласуване и да преосмислим нашия вот. Благодаря.

представители: за 84, против 102, въздържали се 18. Предложението не е прието. Преминаваме към следващото редакционно предложение. В ал. 5 думата „всички“ да се замени с думата „преките“, като изречението приблизително придобива вида: „като положителна разлика между приходите без данък върху добавена стойност и преките разходи…“ и така нататък. Моля, режим на гласуване.

по Комисия, всички видове разходи ще могат да бъдат включени в общия куп разходи на търговците, включително покупка на скъпи коли и така нататък.

редакционно предложение е в ал. 18 да бъде създадено ново изречение второ със съдържание: „При повторно нарушение размерът на имуществената санкция в размер 1 на сто от общия оборот за предходната година на лицето, но не по-малко от 20 хил. лв.“ Това е редакционно

лицата, задължени да бъдат таксувани със свръхпечалби, те трябва да подават декларации, на базата на които всъщност ще бъдат изчислявани въпросните свръхпечалби. Идеята тук е да се запази интересът на държавата, да не се получи следният момент: имаме глоба 10 хил. лв. и всъщност необходимост да плати няколко милиона данък свръхпечалба. Затова идеята е да сложим при повторно нарушение

Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение от народния представител Самандòв в същия параграф, в ал. 1 след думите „с изключение на сделките с балансираща енергия“ се поставя запетая и се добавя текстът със следното съдържание: „необходима за нуждите за балансиране на електроенергийната система от ЕСО ЕАД.“ Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието.

който съответно ще стане § 9, и параграф, нов § 9, който съответно ще стане § 10, подкрепени от Комисията,

Благодаря, господин Председател. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители, № 48-254-04-48. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители, № 48-254-04-49.

„(10) Със съгласието на майката след навършване на 6 месечна възраст на детето отпускът по ал. 1 за остатъка до 410 дни може да се ползва вместо нея от бащата или от един от родителите на майката или на бащата, когато работят по трудово правоотношение.“ В чл. 164б ал. 2 се изменя така: „(2) Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът по ал. 1 със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5 годишната му възраст, когато работят по трудово правоотношение.“ Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 2, изречение четвърто от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители, № 48-254-04-51. Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Времето напредна и ние много се уморихме. Предлагам да прекратим след

Предложението, което беше направено, е да се отложат разискванията за утре след гласуването на изчетените текстове до § 10 на

Господин Председател, правя обратно предложение. От така разглеждания бюджет остана съвсем малко и нека да си свършим работата днес, така или иначе няма още 19,00 ч., да завършим всичко и да знаем, че сме отметнали бюджета. Утре имаме достатъчно много теми, по които отново да дебатираме в залата. Благодаря, господин Ганев. Уважаеми колеги, режим на гласуване на направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията за утре след § 10. Гласували

Ще подложа на гласуване процедура по чл. 81, ал. 2, изречение последно относно предложение

както знаете, за минималната работна заплата за страната за следващата календарна година да се определя като не по-малко от 50 на сто от средната работна заплата за страната за периода януари – юни на текущата година. Това е едното. Второто, което е, става въпрос отново за освобождаване на младежите до 26-годишна възраст от данък общ доход. последните 10 дни постоянно за преодоляване на демографската катастрофа в България и заедно с това нещо с всички свои действия правим така, така, че това да не се случи. Затова Ви моля наистина да го направите допустимо, да направим дебат в залата и да ни подкрепите в това наше виждане. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гласуваме за допустимост.

Поискано е прегласуване. Моля, режим на прегласуване.

Моля, режим на прегласуване.

Предложението не е прието. Заповядайте, господин Василев, да мотивирате искане за прегласуване. Благодаря. по искане на господин Добрев гласувахме да приключим работата преди 19,00 ч., за да може някои от Вас да отидат на коледните си партита. Това, което искам да Ви помоля, въпреки че съм силно скептичен, че някой ще обърне внимание, за съжаление, защото обстановката е толкова цинична тук. След като отменихме Коледата за българските деца с първото гласуване, което Вие направихте по § 12, поне да допуснем и да приемем минималната работна заплата такава, каквато тя беше дискутирана в Социалната комисия, за да може да мине с този закон преди Коледа и да имат българските семейства спокойствие, че от началото на следващата година ще имат някакво по-адекватно заплащане

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Тази процедура е по начина на водене, защото не знам дали стана ясно преди това гласуване, че оставяме минималната работна заплата да бъде само 710 лв…(шум което означава, че чистите пари, които хората ще взимат, са само 550 лв. Това е абсолютно безобразие. Наистина ме е срам да бъда част от това Народно събрание и да вземем това решение преди Коледа. Благодаря Ви.

господин Председател, по начина на водене. Господин Кирил Петков го няма цял ден. Ходи някъде, консумира нещо, върна се тук и обърка параграфите.

Господин Добрев, подобни изказвания винаги влекат след себе си искане за лично обяснение. Моля Ви, въздържайте се от подобни коментари.

Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Добрев, нека да прочета чл. 244: „Министерският съвет определя минималната работна заплата за страната“, така че не знам дали Вие бързате за коледното парти, но наистина в този момент да оставим минималната работна заплата на 710 лв., е абсолютно

Уважаеми господин Председател, правя процедура по начина на водене, свързана с предходни изказвания, които категорично не отговарят на истината. Много моля Вие да се намесвате във всеки момент, когато някой злоупотребява, да не кажа, че лъже от парламентарната трибуна. Преди няколко часа на Тристранен съвет министърът на социалната политика, социалните партньори и работодателите се договориха за минимална работна заплата от 780 лв. от 1 януари 2023 г. с тенденция да се повиши до 830 лв. от 1 юли 2023 г. съгласно изискванията на Кодекса на труда, защото така е постановил Законът. Вие твърде често, господин Председател, пропускате факта, че хора, злоупотребявали не само със Закона, но и с Конституцията, си служат с неверни факти от тази парламентарна трибуна и не им правите бележка. Тук е финансовият министър, тук са неговите колеги от Министерството на финансите и от НОИ, и могат да потвърдят, че на 29 декември Министерският съвет ще внесе постановление за определяне на минималната работна заплата от 780 лв. Всичко, което беше казано до този момент, е злоупотреба с фактите и трябва, господин Председател, винаги, когато някой си служи с неверни факти или лъжи от парламентарната трибуна, да го прекъсвате. Моля Ви, в бъдеще влезте си във функцията и прекъсвайте подобни изказвания. Благодаря.

Господин Председател, присъединявам се към призива на госпожа Десислава Атанасова, когато някой лъже, да го спирате от трибуната. Тя току що тъй здраво излъга цялото Народно събрание, че няма повече накъде.

Другото, господин Председател, прекъсвайте госпожа Атанасова, когато казва неистини. Защото на Националния съвет за тристранно сътрудничество пак пазарлък, пазарлък до дупка. Почнаха от 760 лв., 770 лв., сега 780 лв. Утре не знам какво ще стане и какво ще излезе. Въпросът Въпросът е друг. Докато ние не прием механизъм за определянето на минималната работна заплата, няма да има нормална заплата. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) И да викате, и да не викате, направихте огромна глупост и цяла България Ви гледа. Това е положението. Господин Гуцанов, господин Василев искаше преди Вас процедура по начина на водене. Ще имате възможността и Вие да ме изкритикувате подобаващо.

за съжаление, се налага да вземам процедура. Госпожо Атанасова, не знам дали сте поглеждали скоро календара, но 29 декември все още е в бъдещето, а не в миналото, така че какво Министерският съвет щял да направи някога си може би, ако се разберат, а не се сбият, не може да е причина Народното събрание да не направи правилното действие днес и сега, още повече че правейки правилното действие днес и сега, ние завинаги махаме този спор, даваме предвидимост на бизнеса и даваме ясен сигнал към хората в България, че те ако работят в страната, ще могат да получават адекватни възнаграждения. Алтернативата на това е Министерският съвет два дни преди влизането на новата година да определи минимална работна заплата, която нито бизнесът знае каква е, нито хората знаят каква е, нито ние знаем каква ще бъде и каквато Министерството на финансите ни уверяваше, че няма средства да бъде направено и че щяла да влезе в сила от 1 юли, а не от 1 януари само преди една седмица. Не само това, точно тази несигурност, точно тази непредвидимост и точно тази безпринципност, която Вие току-що демонстрирахте, са причината 1 млн. български граждани да напуснат страната и да търсят по-добра работа в чужбина. Благодаря Ви, господин Василев. Приемам критиката Ви за това, че не съм обърнал внимание, че 29-и е в бъдещето, но пък си спомних онзи хубав филм „Завръщане в бъдещето“ на Земекис. Заповядайте, господин Гуцанов, да ни върнете и Вие някъде. е мястото, където можем отново да обсъдим минималната работна заплата. И ние Ви призоваваме да се гласува и наистина тя да бъде обсъдена и променена, дай боже, за да могат наистина тези 500 хил. български граждани да посрещнат празниците по един малко по достоен начин. Така че нека, прекъсвайте хора, народни представители, които коментират неща, които не са истина. А сега Ви призовавам наистина да го прегласуваме и да го приемем. Благодаря, господин Гуцанов. Ние изчерпахме процедурата, така че ако няма други процедури, преминаваме към разисквания. Откривам разискванията. Има ли изказвания

Има три желания за изказване. Заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, нашето предложение във връзка със съкращаването на болничния от три на два дни, това е антикризисна мярка, приета през далечната 2010 г., постепенно тя се е превърнала в постоянна такава и продължава да тежи върху плещите на българския бизнес. Ние от „Продължаваме Промяната“ считаме, че постепенно тя трябва да мине от три на два, но в същото време да запазим възможността на работодателите да не се възползват да пускат своите служители в болничен, вместо в платен или неплатен отпуск. Също така това е една реформа, която считаме, че е стъпка в правилната посока, за намаляване на административната тежест върху бизнеса и бихме искали да я подкрепим. Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря, господин Желязков. От името на вносителите искам да представя за какво всъщност става дума в § 10. Параграф 10 дава възможност на баби и дядовци да ползват от шестия месец отпуск за да може майката да продължи да работи и да не се откъсва от трудовия процес. Това не носи допълнителен разход на бюджета. Беше подкрепено и от Социалното министерство, и от Финансовото министерство, и дава възможност и на работниците, и на фирмите да имат по-голяма гъвкавост как се използва отпускът по майчинство. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Василев. Мисля, че няма да има реплики. Друго изказване?

Уважаеми господин Желязков, уважаеми колеги! Бих искал да направя изказване по отношение на промяната в Кодекса за социално осигуряване, която на Социална комисия на първо четене беше одобрена. В Бюджетната комисия също успя да събере подкрепа. Предложението касае промяна в чл. 100, което е механизмът за ежегодна индексация на вече отпуснатите пенсии към 31 декември на предходната година. Това касае над 2 милиона българи, от които зависи размерът на тяхната пенсия. Това, което направи кабинетът „Петков“ тази година, беше да премахнем една несправедливост, която беше натрупана дълго във времето, а именно разликата между старите и новите пенсии във връзка с неработещото досега швейцарско правило, което осъвременяваше пенсиите само с 50% от ръста на осигурителния доход плюс 50% от инфлацията. Дълго имахме години без инфлация или с много ниска инфлация, което увеличаваше пенсиите само с 50% от ръста на осигурителния доход, а новите пенсии, които се отпускат, се отпускат с целия натрупан ръст на осигурителния доход. Това само за няколко години създаде огромно разминаване между старите и новите пенсии на база осигурителен доход. Това, което направихме от 1 октомври с преизчислението, е да поправим тази несправедливост. За да не се допуска тази несправедливост и разминаване в бъдеще, предлагаме пенсиите от 1 юли да се индексират ежегодно със 100% от ръста на осигурителния доход или 100% от инфлацията. По този начин ще гарантираме, че в годините, в които осигурителният доход расте повече от инфлацията, старите пенсии ще бъдат индексирани със същия размер на осигурителния доход, с който се отпускат новите пенсии. А в годините като тази, в която инфлацията е по-голяма от от ръста на осигурителния доход, ние ще компенсираме вече отпуснатите пенсии с размера на инфлацията. Това предложение, подчертавам отново, беше подкрепено и в Социалната, и в Бюджетната комисия. То е финансово обезпечено, тъй като, ако увеличим пенсиите с размера на ръста на осигурителния доход, ние вече имаме със същия ръст и приходи от осигуровки в бюджета на НОИ, а ако увеличим пенсиите с размера на инфлацията в редките години, когато инфлацията е по-голяма от ръста на осигурителния доход, имаме допълнителни постъпления в бюджета от инфлацията, с което можем да подсигурим допълнителен трансфер в НОИ. Предложението ни е финансово устойчиво, имаме и разчети на НОИ и на Министерството на финансите, с което разходът за следващата година допълнително е около 50 милиона.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Арабаджиев, за израстването на едно общество може да се съди по начина, по който то се отнася с най-бедните, и на какво ниво са най-непривилегированите хора в една държава. Ако погледнете статистиката на БНБ, ще забележите, че спестяванията в страната година към година се увеличават и голяма част от тези спестявания идват от домакинствата, от която информация може да се заключи, че въпреки пандемията и трудните икономически времена, които са в последната година, доходите на българските граждани остават стабилни, дори имат възможност да отделят за спестявания. Има една част от българското общество обаче, която няма възможност да спестява, и това са българските пенсионери. Истината е, че когато при управлението на четворната коалиция миналата година, по-скоро тази година, увеличихме пенсиите, това увеличение на пенсиите се отрази в чисто потребление, което показа, че когато дадеш пари на най-бедните хора, те помагат, понеже потребяват парите, които Вие сте им дали, те използват за стоки, които се завъртат в икономиката и така помагат на цялата икономика да се развива. Аз изцяло подкрепям Вашето предложение и смятам, че и залата ще го подкрепи, и въпреки че ГЕРБ днес лишиха младите семейства, без да обяснят защо, от 50% увеличение на помощите, въпреки че искаха да лишат и пенсионерите от заплащане, въпреки че видяхме, че не искат да помогнат и най-бедните, като увеличат минималната работна заплата, а предпочитат да отидат и да празнуват, вместо да приемем бюджета на държавата,

Уважаеми колеги, обръщам внимание, че обсъждаме § 10, който ще получи нова номерация § 11, и е свързан с изменение на чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда касателно отпуск за майчинство. Господин Арабаджиев, искате ли да вземете дуплика по текст, който може би утре ще го четем и ще го разглеждаме, така че утре ще имате възможност отново да направите изказване по съществото на все още непрочетен параграф? Тоест утре ще приемем, че вече сте се изказали по темата? Промяната): Благодаря, господин Желязков. Аз останах с впечатление и колегите от залата също могат да потвърдят, може да попитаме евентуално от стенограмата, че прочетохме текста на това предложение, именно затова взех

Но ако приемем, че сте се изказали и по параграф, които утре ще бъде подложен на гласуване, не възразявам. Друго изказване? Няма. Закривам дебата и подлагам на гласуване създаването на нов параграф, който в номерацията на Комисията е 10, но във връзка с преномерирането, което се наложи с приемането на § 7, вече 11, касае изменение на чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда. Моля, режим на гласуване. Това е по предложение на Комисията и е нов параграф.

С това обявявам заседанието за закрито.